**Batinić, Milorad (HNS)** Nastavljamo dalje sa objedinjenom raspravom uz suglasnost klubova. - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru, prvo čitanje, PZ br. 118; - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, prvo čitanje PZ br. 117 Predlagatelj zakona je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili poštom. kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Da li želi predstavnik predlagatelja ministar Mirando Mrsić? Izvolite ministre. **Mrsić, Mirando (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Pred vama su dvije izmjene zakona koje govore o u biti istim stvarima uz još jednu dodatnu izmjenu Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. željeli smo ovim izmjenama o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru regulirati povratak na radno mjesto od koje je zastupnik izabran, dakle stupio na dužnost u Hrvatski sabor. Hrvatski sabor. Dakle osiguravamo odgovarajuću radno-pravnu zaštitu s obzirom da bi zastupnik nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti imao pravo rasporeda, odnosno povratka na rad na poslove koje je obavljao prije obnašanja zastupničke dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove, neovisno je li bio zaposlen u državnom, javnom ili privatnom sektoru. Što se tiče mehanizma, postoje dva načina, dakle ako se radi o državnom ili javnom sektoru tada je povratak putem automatizma, dakle vraća se na radno mjesto nakon jednog mandata, a ako se radi o privatnoj tvrtci, znači privatnom vlasništvu potrebno je postići sporazum, ugovor sa tom tvrtkom od koje je zastupnik došao na mjesto saborskog dužnosnika. Također reguliramo i to da zahtjev za raspored, odnosno povratak na rad zastupnik je morao podnijeti najkasnije u roku 30 dana od prestanka obnašanja zastupničke zastupničke dužnosti i također usklađujemo članak 5. s novelom Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru kojim je prethodno ukinuta tzv. zastupnička mirovina. Što se tiče drugog Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, dakle u prvom redu izvršavamo usklađenje sa novelom Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, odnosno u popis državnih dužnosnika se uveo ravnatelj i zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s tim da im se određuju koeficijenti za izračun plaće isto kao što je HZMO ili HZZO. Ono što smo vidjeli da u zakon nema ravnatelja Ono što smo vidjeli da u zakon nema ravnatelja HZZ-a i s obzirom da se radi o važnoj instituciji i koja je u istom rangu kao i ova druga dva zavoda smatramo da i njih treba staviti u zakon. Također se brišu točke koje se odnose na dužnosnike Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i zaštitu zdravlja na radu koji je prestao sa radom 1. siječnja 2011. i da ne ponavljam, na isti način se regulira radno-pravna zaštita državnih dužnosnika, dakle povratak na radno mjesto sa koje su imenovani na dužnost u državi. omogućujemo da se ovim zakonom državni dužnosnici koji koriste 6+6 zaštitu, dakle da oni onda nemaju pravo povratka automatski na dužnost s koje su došli, odnosno tu je stvar razdvojena, dakle može se koristi ili-ili, dakle ili ćete se vratiti na radno mjesto s kojeg ste došli ili ćete koristiti 6+6 modalitet. Prema tome, to je stvar mogućnosti onoga ili želje onoga tko taj dio koristi. Predlažemo dva čitanja. Što se tiče sredstava nije potrebna, sredstva jesu i do sada što se tiče ravnatelja HZZ-a on je i dalje tu bio, a što se tiče dužnosnika koje smo brisali ionako više nemaju **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Otvaram raspravu. U ime kluba Hrvatskih laburista Dragutin Lesar. Izvolite kolega. Poštovane kolegice i kolege. Ovo je 29. izmjena i dopuna ovog zakona. Mislim da je ovaj zakon rekorder po broju izmjena i dopuna, da u međuvremenu nije objavljen nijedan pročišćeni tekst. Zakoni stvaraju pravnu sigurnost ili nesigurnost. Kad u jednom zakonu imate 29 izmjena i dopuna, a oni redakcijski pročišćeni tekstovi nikad nisu službeni tekstovi onda doista morate imati veliku pomoć, suport, da možete pratiti koje odredbe vrijede, od kada do kada , kada su izmijenjane. Mislim da bi bilo izuzetno dobro, korisno pravilo da u Sabor uvedemo da nakon tri izmjene i dopune mora ići novi zakon. Mi imamo situaciju da imamo i redakcijski pročišćeni tekst Poslovnika o radu Hrvatskoga sabora sa trostrukom numeracijom u ovom trenutku i nadam se da će Odbor za Ustav i Poslovnik i taj problem riješiti. Gospodine ministre, doista bi bilo dobro da predložite donošenje novog zakona, ne izmjena i dopuna jer ovih 28 izmjena prije toga povezati u cjelinu teško. Institut prava povratka ka bivšem poslodavcu izabranom ili imenovanog dužnosnika nije novost u ova dva zakona. To je u hrvatsko zakonodavstvo uvedeno u svibnju 1995. godine tadašnjom odredbom članka Zakona o radu pod rednim brojem 227. Naime, tada se pokazao problem koji je s obzirom da je Zakon o radu bio poseban zakon praktički pokrivao sve zaposlene u Hrvatskoj i tada smo nakon dosta simpatičnih pregovora u sadržaju tog zakona ponudili rješenje da imenovani, izabrani dužnosnici Republike Hrvatske imaju pravo nakon isteka mandata povratak na rad ka bivšem poslodavcu ne praveći izuzetke i ne stvarajući tri klase, tri pozicije, a onda je bio kompromis to pravo povratka na zahtjev Vlade tada vrijedi pet godina. Ako je netko dulje od pet godina na nekoj funkciji da to pravo povratka više ne može koristiti. Po odredbi, po stipulaciji, po jasnoći članak 227. Zakona o radu iz '95. puno je bolje sročen nego ove izmjene i dopune. Dakle, ponavljam ne radi se o nikakvom novom uvedenom institutu. On je kasnijih Zakona o radu preseljen u Zakon o pravima hrvatskih dužnosnika, a iz njega je izbačen nakon uvođenja posebnih mirovina. I što sad imamo? Prvi red privilegiranih dužnosnika koji su izabrani ili imenovani iz javnog sektora, javni i državni službenici. Teško da će država zapravo propasti, da će javne službe propasti. I oni će to svoje pravo relativno lako regulirati. Oni koji rade u privatnom sektoru to pravo će moći koristiti samo pod uvjetom da nakon isteka mandata taj isti poslodavac …/Govornik se ne razumije./… Što je sa eventualnim statusnim promjenama javne službe, recimo kada neki ured se spoji sa agencijom i on kao ured više ne postoji odakle je netko otišao, novi pravni subjekt. Što je sa statusnom promjenom privatnog poslodavca gdje je firma samo promijenila status. Ovaj Zakon to nije riješio i ne nudi rješenja, pa bih predložio da do drugog čitanja i moguće statusne promjene i pravnu slijednost i u državnoj službi, u javnim službama i privatnom sektoru razmislite kako riješiti. Druga zamjerka. Zašto dužnosnik koji se želi vratiti ima čak 30 dana vremena na promišljanje u podnošenju zahtjeva. Zašto ne 8 dana? Po Poslovniku i po zakonu to su neki, doduše zaboravili pravo na aktiviranje mandata je 8 dana. Tko u 8 dana ne aktivira mandat dok mu je bio u mirovanju ostane bez njega, jel? Neki su to i naučili u međuvremenu. Ovdje stavljamo 30 dana. Zašto? 8 dana. Svatko zna kad će mu prestati mandat. Ali zašto je to još bitno ministre? Članak 5. osnovnog zakona također mijenjanje jer brišete ono pravo na zastupničku mirovinu. Ali sad slušajte kako glasi članak 5. kad i riječi "zastupničke mirovine" izbrišete. Zastupnik nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti, dakle citiram postojeći zakon do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili do ispunjenja uvjeta za zastupničku mirovinu to se sada briše ili starosnu mirovinu prema općim propisima za vrijeme do 6 mjeseci od dana prestanka ima pravo na punu, a drugih 6 mjeseci pola plaće. Ponavljam, mogućnost zloupotrebe i krivog tumačenja riječi do početka ostvarivanja plaće. 30 dana ima vremena da podnese zahtjev, a služba, institucija i poslodavac ima 6 mjeseci vremena odlučivanje, a plaću će ostvariti 3 mjeseca nakon što je počeo raditi. me razumijete o čemu govorim? Jer ovdje ne piše u zakonu u trenutku zaposlenja po drugoj osnovi aktiviranja ovog prava, nego ostaje odredba početka ostvarivanja plaće, a početak ostvarivanja plaće može biti i 6 mjeseci nakon prestanka mandata i podnošenje zahtjeva za povratak. Pa prema tome, članak 5. u cijelosti morate onda prilagoditi novim odredbama podnošenja zakona i u trenutku aktiviranja, dakle prelaska započinjanja rada kod tog poslodavca prestaju sva prava iz članka 5. koja su propisana. Moj vam je savjet da ovu primjedbu ozbiljno razmotrite, uvažite jer znamo mi nas kakvi smo ili u primjeni propisa do tumačenja zakona svakojakih razlika i različitih pristupa može biti. I završavam sljedećim. Koja je razlika u vrijednosnom smislu zastupnika koji je na dužnost ili bilo kojeg drugog državnog dužnosnika došao iz javne službe ili privatnog sektora? Zašto isto ako već smatra Vlada za potrebnim istu mogućnost onda nemaju svi. Zašto novim zakonima činimo razlike? Da li će netko tko je bio dva mandata gradonačelnik u nekom gradu nakon prestanka mandata u Saboru kucati na vrata u grad i tražiti da se vrati? Ili pročelnik ureda? Vjerojatno. ureda? Vjerojatno. I drugo, znači li to da poručujemo političkim strankama da na liste za izbor za Sabor i imenovanja državnih dužnosnika preferiraju ljude iz javne službe? Kolega Jelušić jako ste mi simpatični, ali ja bih vas molio da dozvolite da ministru tumačim zakon pa ćete vi kasnije sa stranačkim prijateljem to riješiti. Dakle, da li šaljemo političku poruku političkim strankama znate stavljajte na funkcije, birajte u Sabor ove iz javnih službi jer njima je zaštićeno pravo povratka i nećete imati nikakve rizike i probleme jer ovi iz privatnog sektora kad im prođe mandat nemaju se kamo vratiti pa mogu biti rizik. Takve odredbe zakona mogu imati i političke posljedice, krivu političku poruku ako već govorimo o tome da smo pred zakonom svi jednaki. Vi ste predložili dva zakona pred kojima nisu svi jednaki, nisu.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Nismo svi u istom položaju to je točno i kolege koji su došli iz realnog sektora, iz proizvodnje, stvarno postoji mogućnost da kad završi mandat da se neće moći vratiti u poduzeće iz kojeg su došli. Međutim, pretpostavljam da i takvih kolega ima danas koji sjede, siguran sam da nitko od njih nije mislio kad se i bavio politikom, kad je zaslužio svojim radom da dođe na stranačku listu i da bude ovdje u ovom časnom Domu i da radi svoj posao mislim da nitko nije kalkulirao sa tim da će se moći vratiti natrag. Mislim da to se odnosi isto na i kolege i kolegice koji su došli iz državnih institucija. I mislim da bi to prije svega trebalo biti jasno. Kao što je rekao gospodin Lesar, a o tome on zna sigurno puno više od mene, Zakonom o radu je to bilo definirano i ukinuto je uvođenjem zastupničkih mirovina. Mi zapravo sad samo vraćamo nešto poslije nakon toga. Jedno vrijeme je bilo istovremeno, tako je, mi sad samo vraćamo tu mogućnost natrag. Da li će netko koristiti 6+6, da li će koristiti mogućnost da se vrati na radno mjesto, da li će to izabrati u roku od 15 dana ili 30 dana ja mislim da je to sasvim sasvim svejedno. Činjenica je isto tako da ne samo mi koji smo izabrani nego i kolege koji su imenovani da imaju tu istu mogućnost. Tu se navodi u kojim državnim institucijama, stručnim službama, tijelima i svim ostalima gdje su radili gdje se mogu vratiti da to bude u roku od 30 dana i da je to bez natječaja. bez natječaja. Znači, ovim zakonom se to regulira. Isto tako je bitno da se u ovom stavku 2. iza riječi zastupnička mirovina i starosna se briše zbog toga što je ukinuta zastupnička mirovina. I ovo što je vezano uz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obavezama i pravima državnih dužnosnika osim što smo rekli da kolege koji su imenovani imaju istu mogućnost da se vrate, da se ravnatelj i zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje stavljaju u dužnosnike, da se određuje njihova plaća i koeficijent i da se ukida, znači da se briše Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i zaštite zdravlja na radu koji je ukinut. I mislim da tu ne treba nikakve velike fame i predstave raditi oko ovog zakona. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Sljedeći u ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Davorin Mlakar. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa prvo bih čestitao da smo odabrali popodnevni termin za prijenos ovih točaka dnevnog reda kako javnost ne bi direktno pratila što joj sve imamo za poručiti, ali evo prethodni zakon koji je govorio o pravima predsjednika Republike nakon prestanka obnašanja dužnosti i ministar je rekao jedno je od predizbornih obećanja vladajuće koalicije, ova dva zakona koja se bave istom tematikom nisu predizborno obećanje. Nisu predizborno obećanje, ali su nastavak vašeg sustavnog rada kao što ste govorili da zakone donosimo da bismo kreirali i postavili sustav. Ova dva zakona iščitavamo kao nadogradnju tog sustava koji je započeo na prvoj sjednici nakon predstavljanja Vlade, a ticao se izmjena Zakona o državnim službenicima kada ste pojedina mjesta u državnoj upravi proglasili političkim, a ne više stručnim dužnostima, radi se o pomoćnicima ministara u svim ministarstvima i još nekim mjestima pa nadalje. Tada nam Tada nam je prezentirano da je imenovanje bez kriterija koje su određivali natječaji, bez kriterija nego isključivo politička podobnost da je puno transparentniji način imenovanja pa smo tako postavili ljude na mjesta za koja su prethodno bili propisani uvjeti koje ovi koji su sada imenovani nakon promjena zakona vjerojatno više ne ispunjavaju. E sad nakon toga smo još donijeli jedan zakon koji govori da će i oni kako i većina drugih, a tiče se i kolega saborskih zastupnika, ali i svih dužnosnika imati pravo povratka na radna mjesta s kojih su imenovani na dužnosti i nakon što im dužnost prestane. Možda nije loše vas upozoriti da je s današnjim danom broj nezaposlenih u Republici Hrvatskoj 322 836. Mi smo govorili o tome da ćemo podiči dignitet Sabora, sačuvat dignitet Sabora, ili govorili o tome kako je i ukidanje mirovina koje se obračunavaju po posebnim propisima u koje su spadale i mirovine saborskih zastupnika stvar koju smo ukinuli, a sada dolazimo s nečim drugim, nekakvim palijativnim mjerama, želimo zaštiti one koji su na dužnosti, i ostale, ali i na dužnosti došli u Hrvatski parlament. Pa tako sada se uvodi pravo svima onima koji su imenovani na dužnosti da se po prestanku mandata mogu vratiti kao što sam rekao na radna mjesta s kojih su imenovani i to ne samo kao što je navedeno u tijela državne uprave, pravosudna tijela, kaznena tijela, stručnu službu Hrvatskog sabora, ured predsjednika republike, stručnu službu i urede Vlade Republike Hrvatske, stručnu službu Ustavnoga suda, stručnu službu Pučkog pravobranitelja, stručnu službu pravobranitelja za djecu, stručnu službu pravobranitelja za ravnopravnost spolova, stručnu službu pravobranitelja za osobe s invaliditetom, Državni ured za reviziju i u druga tijela koja se osnivaju za obavljanje državne službe što baš i nije najbolji izričaj. Tijela lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave, javne službe, izvanproračunske fondove, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave bez provedbe javnog natječaja. I ne smo to, išli ste i korak dalje pa ste obvezali i privatne poslodavce da te ljude trebaju primiti natrag, na mjesto s kojeg su imenovani na dužnost ukoliko o tome zaključe pisani sporazum. Mi držimo da je neodgovorno, dapače neozbiljno da Vlada obvezuje privatne poslodavce da nekoga tko je imenovan na dužnost nakon 4 godine imaju obavezu primiti natrag na radno mjesto. Nešto je već bilo rečeno o činjenici da ti u međuvremenu mogu otići u stečaj, ali je vrlo veliko pitanje ako želimo dobiti kvalitetne, najbolje kadrove koji će zastupati interese građana u Hrvatskom saboru da li stvarno s ovim mjerama mi njih možemo dobiti. postavlja se pitanje, a što će biti sa svima onima koji imaju takve ugovore sa svojim poslodavcima, kako će oni zastupati interese biračkog tijela, da li će zastupati interese samo svojih poslodavaca s obzirom da ih njihova budućnost nakon prestanka mandata čeka u tim firmama iz kojih su došli. I nastavno tome mi nismo ovdje ni do sada svi bili jednaki, da ne uzimam pojedine primjere, vjerojatno ih ima i u Vladi. Sveučilišni profesori najčešće i doktori medicine koji rade u bolnicama imaju ugovore i za sada koji ih štite da po prestanku mandata se mogu vračati na radna mjesta s kojih su imenovani na te funkcije. Dapače, neki imaju paralelno i radno mjesto u bolnicama ili na sveučilištu, i dio radnog vremena obavljaju tamo, a dio radnog vremena se odnosi na njihove dužnosti na onim dužnostima na koje su imenovani. Ali ima i onih koji takvo pravo nemaju. I ovaj zakon koji ste ponudili ne rješava pitanje i ne izjednačava sve pred zakonom. Pa tako ima onih koji su imali svoje privatne tvrtke koje su zatvorili, svoje urede, javno-bilježničke, odvjetničke ili neke druge kada su preuzeli dužnost i koji se u stvari nemaju kuda vratit. Jer ako mislite da može hibernirati ured 4 godine i nakon toga se nastaviti radit u toj djelatnosti onda se grdo varate. Prema tome, niti je do sada praksa bila identična, niti smo svi bili jednako tretirani, a ovim zakonom vi te greške ne ispravljate. I dalje pogodujete nekima da imaju sigurni povratak u firme iz kojih su došli, dok druge niste izjednačili tim zakonom i njima to pravo ne priznajete. To, čini mi se da postavlja ozbiljno pitanje ustavnosti ovoga zakona i svih onih načela koja, Ustav govori o tome da su svi građani Republike Hrvatske pred zakonom jednaki. A osobito u današnje vrijeme s obzirom na broj nezaposlenih koje se šalje, rekao bih vrlo jednostavno, u stečaj, imali smo prilike slušati nedavno o radnicima Gredelja koji nemaju nikakvih prava zaštite da se imaju nekud vratit. Mi radimo jednu posebnu kastu političara i to uglavnom kao što je kolega Lesar rekao od administrativne baze ili od baze činovnika iz lokalne i državne uprave ili čak javnog sektora koji će bit zaštićeni i dok će obnašat dužnost u Saboru i sa sigurnošću će se vraćati u taj sektor o kojem često volite reći da je prekobrojan, da je neefikasan i da je neprofesionalan. Ovime što vi predlažete nećete dobit najbolje ljude da predstavljaju građane Republike Hrvatske u Saboru, dobit ćete samo jednu kastu poslušnih koji će štiti interese onih koje su ovdje postavili i bit će sigurni da će se imati kuda vratiti bez obzira za kakvu će se politiku u Hrvatskom saboru zastupati. Primjedba se odnosi na oba zakona jer su oni gotovo identični. Tiče se i saborskih zastupnika i i svih ostalih dužnosnika koji po prestanku mandata se imaju pravo vratiti na radna mjesta s kojih su došli. ne može biti zamjena za sve ono što ste napravili nered u državnoj upravi. Ovaj zakon ne može popraviti one loše odnose koji sada već postoje političkim imenovanjima državnih dužnosnika, a ovaj zakon osim svega čak ni između saborskih zastupnika nije izjednačio sve u pravima nego je i ovdje napravio razlike. Bojim se i zamisliti kakve razlike postoje kod ostalih državnih dužnosnika koje ste u drugom zakonu naveli. To nije bilo vaše obećanje ali bolje da ga ni ovom prilikom niste ni ponudili. Hvala U ime kluba HDSSB-a podijeli li su raspravu. A pardon, isprika, isprika. Kolega Salapiću imali smo repliku. Kolega Šuker izvolite. bilo je odmah na početku pa sam previdio. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dakle, kolega Mlakar ovo mene podsjeća na političko uhljebljenje u etapama. Najprije smo donijeli izmjene Zakona o izboru župana i gradonačelnika da bi određeni lokalni dužnosnici mogli postati dužnosnici u Vladi. Pa smo nakon toga da bi uhljebili određene političke kadrove a njih su na desetine donijeli izmjeni Zakona o Vladi i ustrojstvima ministarstava, pa smo ukinuli ravnatelje koji su izabrani na javnom natječaju. Bez obzira što netko pričao da je to ovakav ili onakav natječaj ali je bio javan na njega se mogao javiti tko je htio. I onda se uvode pomoćnici ministara koji se imenuju po političkom dekretu. I sada zadnja etapa tim političkim imenovanjima radimo i trasiramo politički povratak. U trenucima kada Hrvatska 300 i toliko tisuća nezaposlenih u trenucima kada po vrlo čudnim uvjetima Gredelj ide u stečaj i kada će tisuću i još nešto ljudi se naći naći ovako kako je vi svojoj političkoj eliti osiguravate povratak na stara radna mjesta. Kakva je to politička poruka? A spremni ste kritizirati i napadati sve što je bilo ovako ili onako, a vi sada tvrdite da vi želite nešto ispraviti sa određenom političkom moneklaturom da jedni odlaze drugi dolaze. Politika je rizik. Kada se odlučite baviti s njom može vam se dogoditi kako dođete da tako i odete, ne mora to trajati do kraja mandata ali sa rizikom i statusom i svim ostalim morate preuzeti određene rizike da sutra kada ta cijela priča završi nije vama ništa garantirano. Zašto mi bili u boljoj situaciji od jednog varioca u Gredelju? Ja ne vidim nikakvog razloga. Zašto mi bili u boljoj situaciji? U ovom trenutku imamo i veću plaću od njega i imamo bolji status. On nakon stečaja se nema gdje vratiti, nitko mu ne garantira da će se vratiti. A nama se garantira da ćemo se vratiti ovdje i ondje. Meni je drago da se gospoda iz Vlade ovako slatko smiju. To je njima očigledno smiješno, međutim radnicima Gredelja i onih 306 tisuća njima ništa stvarno nije smiješno. Hvala na upozorenju ali vrijeme ja vas molim da prihvatite. I sada u ime kluba HDSSB-a podijeljena rasprava Josip Salapić prvi i za njim Zoran Vinković. Izvolite kolega Salapiću. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre, kolegice i kolege zastupnici. Po meni osobno a vjerujem da i moje kolege iz kluba HDSSB-a se slažu je dobro što govorimo o ovoj temi danas poslijepodne jer da smo prijepodne o ovome govorili hrvatska javnost sigurno bi pogrešno shvatila ono što danas želimo poručiti ovim promjenama prijedlozima zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru i o pravima i obvezama državnih dužnosnika. Mi smo kolegice i kolege na početku mandata ovog 7.saziva odmah na dnevni red sjednice Sabora stavili prava zastupnika u Hrvatskome saboru odnosno govorili smo o onim povlaštenim mirovinama i tada smo ako se sjećate tih rasprava na stup srama stavili brojne kolege zastupnike bilo one koji danas sjede u Hrvatskom saboru, bilo one koji su ostvarili svoja prava po onim prijašnjim propisima i koji su saborski zastupnici u mirovini u kojima se danas baš previše ne govori. Neki se sjećamo neki ne ali su to svi naši kolege saborski zastupnici. Sigurno je da je svatko od nas došao iz različitih sektora rada života, da li iz privatnog, da li iz javnog, državnog, fakulteta. I sam jedan od tih koji je na takav način došao ovdje u Hrvatski sabor. Ono što po nama nije dobro danas se tu govori o pravima govori se da će saborski zastupnici dužnosnici u Hrvatskome saboru moći se vratiti na svoje radno mjesto bez javnoga natječaja s onog radnog mjesta na koje su došli ovdje u Hrvatski sabor. Danas kada se povećava broj nezaposlenih, danas kada situacija u Hrvatskoj nije dobra smatramo da se ovo pravo trebalo regulirati onda kada smo već načeli temu saborskih zastupnika prava i dužnosti zastupnika kada smo govorili o povlaštenim mirovinama. Naime, dogodilo se po meni i po nama u ovome sazivu Sabora da smo i mi sami saborski zastupnici ponekad odgovorni da smo svoje po meni trebali biti časne dužnosti jer naše radne knjižice danas ovdje u Hrvatskome saboru nego su one u rukama naših birača, naše su radne knjižice u rukama onih koji su nas izabrali u Hrvatski sabor i nakon 4 godine neki od nas neće više ovdje sjediti neki hoće. Dakle ovaj se zakon odnosi na one kojima će mandat izaći u ovom u ovom četverogodišnjem mandatu i da će se kolegice i kolege zastupnici nakon proteka mandata moći vratiti na svoje radno mjesto na kojem su do sada došli. Da tu ima gospodine ministre praznina, sigurno da ima i da će se to možda trebati poboljšati. Sigurni smo da da jer vidjeli smo u prethodnim raspravama da se tu otvaraju brojna pitanja koja nisu riješena. Ono što mi kao zastupnici Hrvatskoga sabora danas trebamo ponoviti, a mnogi to zaboravljaju je da je Hrvatski sabor najviše predstavničko tijelo građana u Hrvatskoj i da je i Vlada pa i vi gospodine ministre na svoje dužnosti proistekli iz ovoga Doma. Ako na ovakav način i dalje nastavimo srozavati ugled saborskih zastupnika i kada sami o sebi govorimo tako da ništa ne vrijedimo onda je pitanje što će hrvatska javnost i oni koji su nas izabrali o našim radnim knjižicama reći za četiri godine. Sigurno je da se propisima trebaju regulirati prava zastupnika i mi se slažemo sa ovim načinom na koji ste djelomično riješili pitanja koja su i po bivšim propisima bila riješena. Ja sam sam došao iz javnoga sektora i sam sam imao priliku potpisati sporazum dolaskom u Hrvatski sabor po onom zakonu. Sad ćemo to ukinuti članak 8., 9. i 10., dakle jasno je da se ovim i za saborske zastupnike i za državne dužnosnike ti članci zakona prestaju važiti i da se to regulira po ovom zakonu. Dakle nitko nije došao da sad nije došao nigdje, da se nema nigdje vratiti. Već je nešto postojalo, a postojalo je ono što ćemo ovim zakonskim prijedlogom ukinuti, postoji mogućnost da se dakle ovim zakonom saborski zastupnik vrati na mjesto gdje je bio. Ono što možda ostavlja otvorenim pitanje, da li ovaj rok od 30 dana znači rok od prestanka zastupničke dužnosti dakle danom sazivanja novog saziva Hrvatskoga sabora, davanja prisege novih kolega zastupnika ili se to pravo ministre regulira od onih 6+6 mjeseci kada dužnost saborskog zastupnika prestaje nakon reguliranja toga prava. To bi možda trebalo pojasniti u zakonskom prijedlogu. A ono što još jednom treba ponoviti, siguran sam da je dobro da raspravljamo popodne o ovome jer postoje brojne druge teme koje tište građane Republike Hrvatske, o kojima treba razgovarati i rješavati probleme, ovim rješenjima trebali u jednoj raspravi, u jednom zakonskom prijedlogu riješiti sve. Bilo bi svima puno lakše, a vjerujem da i bi i hrvatska javnost to bolje razumjela. Hvala

ja ću nastaviti gdje je moj kolega iz kluba stao. Bilo bi ovdje zanimljivo u ovom zakonu obzirom da je objedinjena rasprava, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika vidjeti ovdje na strani 8 i 9 koliko ustvari Republika Hrvatska ima dužnosnika. Vjerojatno neke administracije poput nekih zemalja Europske unije, velikih svjetskih velesila nisu vjerojatno niti čuli za ovakav broj državnih dužnosnika kojima evo ovih nekoliko mjeseci ove nove Vlade, tu prije svega mislim na pomoćnike pomoćnika, zamjenike zamjenika, tajnike tajnika, pomoćnike tajnika ili ne znam što, koji gle čudom opet nisu došli putem javnog natječaja nego će oni otići kako su došli jer je to bilo čvrsto obećanje ovdje i predsjednika Vlade, ali i pojedinih ministara da oni ne ostaju dakle zauvijek u sustavu nego prije svega odlaze danom izbora, danom izbora, ali očigledno da ova koalicija si je upisala da oni neće nikada izgubiti izbore pa da se vjerojatno niti državni dužnosnici neće nikad ni otići iz ove državne administracije. Uvaženi kolega stiže jedna teška jesen, teška zima i teška iduća godina kada dolazi skuplji plin, skuplje grijanje, skuplje sve pa ne vjerujem baš da će tako hrvatski narod ili građani Hrvatske blagonaklono gledati to što se mi ovako smješkamo itd. Ali evo nisam znao da je državni dužnosnik i glasnogovornik Vlade. To je prije svega PR osoba koja doista nema nikakve veze sa državnom dužnošću osim što je došao isto tako bez javnog natječaja, imenovala ga Vlada, ne mora čak biti niti stručno osposobljen, ali uglavnom je bitno da je on bio prije svega privržen svom velikom šefu i možda je to radio i HDZ pa je imao glasnogovornika Vlade i u svom Zakonu o državnim dužnosnicima. Ja moram reći da i mnoge jedinice lokalne samouprave vjerojatno tamo gdje gradonačelnici, načelnici i regionalne samouprave, župani, ne znaju vjerojatno pričati, imaju svoje glasnogovornike, smatram da oni koji su neposredno izabrani odgovaraju i neposredno pred građanima koji su ih izabrali pa i kad moraju reći nešto nepopularno. Tada to treba reći predsjednik Vlade, a ne glasnogovornik i još mu dati dati plaću koja je u rangu sa evo npr. saborskim zastupnicima na koje je bilo najviše povika i na njihove povlaštene mirovine. Oni su negdje u sredini ovog ovog niza, ogromnog popisa državnih dužnosnika. Pa npr. evo i pučki pravobranitelj za koje ja baš ne vidim tako tako uspješan rad, odnosno ne vidim moć pučkog pravobranitelja, ima koeficijent 6.42, a saborski zastupnik 5.27, a obzirom da vjerojatno netko gleda i Max TV plaće dužnosnika utvrđuju se množenjem osnovice za obračun plaće s koeficijentom utvrđenim za određene dužnosnike. Tako npr. i zamjenik predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske ima 7.14, a ako znamo da je većina sudaca Ustavnog suda došla političkom trgovinom ovdje iz nekih nekih saborskih klupa, neki iz ureda državne uprave, upravo političkom trgovinom najvećih stranaka po broju zastupnika tada vidimo da su za svoj rad s obzirom da nekoliko tisuća i tisuća predmeta stoji na tom Ustavnom sudu očigledno i preplaćeni. Tu je dakle niz drugih elemenata koji govore da ovaj zakon doista doista nije jednak za sve, a posebno se odnosi ne toliko na sve saborske zastupnike, nego se odnosi upravo na ove niže rangirane državne dužnosnike koji su prije svega u ovih nekoliko mjeseci bez javnog natječaja dovedeni u razno razna ministarstva i državne institucije i koji će se moći vratiti na svoja radna mjesta pod uvjetom dakle da su zaposleni na neodređeno vrijeme. A koliko znam u Hrvatskoj taj pojam neodređenog vremena se davno izgubio i više niti jedno radno mjesto u Hrvatskoj nije sigurno. Posebno ne vidim mogućnost da se vrati kod nekog privatnika, da se vrati u tvrtku koja je otišla u stečaj, a ovdje je bitno napomenuti s obzirom da smo se igrali ovako i sa populizmom, da prije svega da je praksa europskih parlamenata i to bi bilo vrlo dobro da je ovo ministarstvo kao predlagač zakona napravilo, da je napravilo jedan presjek prava i dužnosti državnih dužnosnika i zastupnika u Parlamentu europskih zemalja gdje bi bilo vidljivo koja je tendencija tih prava i dužnosti zastupnika u Parlamentu. Čak neke zemlje idu do toga da izabrane zastupnicima ili članovima parlamenata rad na nekoliko godina kako u svom radu kao zastupnici ne bi pogodovali određenim lobijima, određenim interesima bili oni privatni, bili oni interesi određenih drugih država. Kod nas je to bila jedan iskrivljeni slučaj, pa su se mnogi bivši ministri koji su neki išli i biciklom na sjednice Vlade, tramvajem itd. ali vrlo kratko vrijeme obzirom da su vrlo brzo to zamijenili sa udobnim BMW-ima, udobnim Mercedesima, zamijenili sa besplatnim ljetovanjima na Brijunima, u razno raznim odmaralištima Republike Hrvatske pa bi možda bilo vidljivo koliko ukupno takva jedna reprezentacija košta za razliku od ovih saborskih mirovina koje su do sada isplaćivane. Neki su ministri otišli i u one prvo sanirane za nekoliko milijardi dolara banke, otišli, postali direktori, a te banke prodane za nekih dve, tri milijarde kuna a hrvatski građani iz svog džepa, iz punjenja tog državnog proračuna možda je teška riječ ispljunili gotovo 20-tak, 30-tak milijardi dolara. Neki su završili kao savjetnici, kao direktori u velikim koncernima koji u stvari upravljaju ovom državom, a ne Vlada Republike Hrvatske. A ovdje se otvara jedno pitanje koje nije vezano samo za zastupnike, nije vezano samo za uvjetno rečeno državne dužnosnike, za Predsjednika Republike koji jedino od ovih svih je neposredno izabran nego se postavlja pitanje i ravnopravnosti lokalne samouprave i regionalne samouprave. To je pitanje prije svega neposredno izabranih načelnika, župana, gradonačelnika. Koja je razlika između zastupnika koji je došao sa stranačke liste i po meni po meni značajnije da tako kažem neposredno izabranog čelnika lokalne i regionalne samouprave koji ako ne prođe sljedeće izbore uvažena kolegice po ovom zakonu ću se ja vratiti u grad i biti doživotni gradonačelnik ali to je jedna druga priča na način kako je napisan ovaj zakon. No, ovaj zakon prije svega dakle nije jednak za sve. Klub HDSSB-a će biti suzdržan kod donošenja ovoga zakona jer on ne rješava apsolutno ništa osim što dodatno omogućava zaštitu onih koji su Batinić: Vrijeme kolega./… Dakle, završna rečenica. Dakle, ukoliko donosimo zakon koji je vezan za političare tada donesimo zakon koji, a svi građani su jednaki prema Ustavu pa bi onda i svi političari na svim razinama trebali biti jednaki pa donesimo zakon koji će definirati

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo kolega Vinković govorili ste o razlici između onih koji su izabrani na neposrednim izborima, dakle gradonačelnike, župane, načelnike općina i one, dakle zastupnike koji su izabrani zapravo sa stranačkih lista. Dakle, ne neposrednim putem nego zapravo u neku ruku posrednim putem. Pa to je i prilika da ovdje kažem da smo već u bezbroj rasprava u ovom Saboru isticali činjenicu da bi i izbori za Hrvatski sabor trebali također biti neposredni izbori, izbori imenom i prezimenom pa bismo se onda zapravo u neku ruku izjednačili i onda bi i ova prava bila možda ujednačenija. Hvala lijepo. Hvala. Imamo odgovor na repliku, kolega Zoran Vinković. Izvolite. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Pa neposredni izbor je osnova demokracije. Dakle, ljudi ne glasaju za lijepog Zokija, to mogu ja misliti i na sebe, ali u svakom slučaju kad je neposredni izbor glasat će tada za čovjeka imenom i prezimenom. Ovako glasaju za jednu konstrukciju, bar na ovim izborima, koja se zvala Plan 21 ili ako griješim netko nek me ispravi ili se zvala Plan 21 gdje su svi bili na onim jumbo plakatima retuširani, uljepšani, a na kraju nakon tih izbora dobili smo samo teži život. dakle da ne ispadne da se mi prije svega zastupamo i borimo samo za interese zastupnika meni osobno ovaj zakon odgovara s obzirom da će vjerojatno Ustavni sud kada danas sutra ja ne budem bio zastupnik i kada se poželim vratiti na svoje radno mjesto s kojeg sam otišao u Hrvatski sabor to biti mjesto gradonačelnika. Pa ćemo se onda tužiti s RH jer to će biti nemoguće, odnosno bit će moguće jer ću ja osvojiti izbore. Međutim, ukoliko se ne daj Bog desi da budem bolestan pa sam odustanem morat ću se vratiti na to radno mjesto. Pa ću vjerojatno biti doživotni dakle gradonačelnik grada Đakova prema ovom zakonu, ali kažem da ne ispadne da se mi sad brinemo toliko za svoja prava ja bih volio da se i onaj radnik Gredelja ili onaj radnik PIK-a Đakovo koji je nestao u pretvorbi i privatizaciji da se ovakav zakon odnosio i na njega. I da se on mogao vratiti ujutro kada ili onih godina kada je došao sa prve crte bojišnice da se mogao vratiti na svoje radno mjesto. Međutim, kada se vratio s tominog hrasta nije bilo ni PIK-a ni njegovog radnog mjesta. **Batinić, Pojedinačna rasprava dalje. Kolega Josip Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, ministre. Pa evo ja se pridružujem ovim željama lijepim našim, željama tj. konstatacijama da je dobro da ovo radimo izvan direktnog tv prijenosa jer zaista nakon ovakvog zakonskog prijedloga ne zna čovjek što bi mislio. Imam osjećaj da se dodatno mi danas ovdje, mi saborski zastupnici, moramo sramiti pred ovim hrvatskim narodom jer imam osjećaj da je ovaj zakonski prijedlog došao ovdje bez našeg zahtjeva, bez inicijative saborskih zastupnika. I volio bih čuti od ministra tko je to dao inicijativu da se ovakva privilegija omogući i saborskim zastupnicima bez da je to kažem navedeno niti u prijedlogu zakona niti je ministar o tome uvodno govorio. Zaista tko je bio taj tko je predložio da se svima nama kažem nakon nekakve dužnosničke funkcije omogući povratak na neko bivše radno mjesto? Što da ljudi zaista misle o nama nakon što smo ukinuli povlaštene mirovine o kojima je samo premijer tada rekao, citirat ću ga: "Znam da su proračunske uštede male, ali to je očito bio uglati kamenčić koji je smetao građanima." Tada je to rečeno za povlaštene mirovine. Bilo je onih koji su iskoristili to pravo, neki su pribijeni na stup srama. E sad ja pitam kakav je ovo kamenčić za nas saborske zastupnike? Mi smo među ljudima, naravno da će nas ljudi pitati, a što vi tamo radite? Tko je vama dao za pravo da se vraćate među nas sa takvim povlasticama? Mi takve povlastice nemamo. Kad izgubim posao ja sam na birou. Što ćemo im mi reći? Da nam je to riješila izvršna vlast. Da nam je to riješila izvršna vlast. Slušali smo maloprije raspravu o mirovini predsjednika RH. Što su tada SDP-ovi zastupnici govorili prije nekoliko, svega nekoliko mjeseci, po tom pitanju? Tada je jedan uvaženi zastupnik, citirat ću ga, rekao: "Kroz institut mirovine predsjednika Republike pokazujemo koliko tu instituciju poštujemo ili ne poštujemo." Poljaci su imali predsjednika koji je bio varilac u škveru, ali im nije na pamet palo da istoga vrate u škver jer je to izraz volje ljudi, jer drže do svoje zemlje i predsjednika. Svega nakon nekoliko mjeseci mi smo ajmo karikirati našeg predsjednika vratili u škver. Srećom, ne radi u škveru. Bio je profesor i vratit će se očito tamo. Ali mu mi kao Zastupnički dom dajemo velikodušno takvu mogućnost koju je on imao vjerujem i kao osoba sa svim svojim karakteristikama i bez zakona. I mi umjesto da se bavimo sustavom rada i ovih 320 tisuća nezaposlenih, kažem opet se bavimo sami sobom i stalno se čudimo na ocjene tog istog naroda o nama zastupnicima i ovom Domu. Uvijek smo najgori, dvojka. Vlada nešto malo bolja, predsjednik najbolji. Ja ovdje otvoreno govorim, ja ovu povlasticu ne želim. Jer Jer kako je govorio kolega Lesar ona je za svega nekolicinu ljudi u ovom saborskom Domu. Svi ostali nemaju se gdje vratiti, neki su gradonačelnici 20 godina, neki su bili dužnosnici pa ministri, pomoćnici ministara, državni tajnici, gdje da se ti ljudi vrate temeljem ovog zakona? Nigdje, ali velikodušno vam evo mi kao izvršna vlast dajemo takvu mogućnost. I mi se s time moramo ovdje složiti. Ja se s time ne slažem i kažem odbacujem takvu želju izvršne vlasti za mene osobno. Smatram da postoje dobri mehanizmi koji su i dosada postojali, to je onih 50+50%, znači 6 mjeseci + 6 mjeseci dovoljno vremena da svatko od nas nađe mjesto u društvu. Jer ovo je nepravedno prema poslodavcima. Zašto da mi tjeramo ljude da zapošljavaju nekoga tko je njih samovoljno napustio? U politiku se ulazi dragovoljno, ako ja to dobro razumijem. Ja sam u svoj stranku ušao dragovoljno, nitko me nije prisilio iz tih stranka se izlazi isto dragovoljno. A mi smo politiku pretvorili očito evo u profesiju, toliko smo je zgadili narodu da jednostavno nas ljudi gledaju sa podsmjehom. A nakon ovakvih, kažem zakonskih prijedloga to će biti još i više. Zašto da tjeramo onog poslodavca u poteškoćama kojeg si samostalno napustio iz želje da predstavljaš i narod i nekakve svoje vizije, da pokušavaš ostvarit neki svoj program ti se moraš vratiti nazad, na to isto radno mjesto kojeg on mora ljubomorno čuvati samo za tebe, svi drugi ne mogu konkurirati za to radno mjesto. Ali, kažem nakon svega ne čudi me sve ovo, jer sustav improvizacije koji je uveden od samog početka mandata ove Vlade daje svoje rezultate. Ona nasilna promjena cijelog sustava državne uprave danas se očituje u neučinkovitosti te iste, a čitav investicijski ciklus je upravo zaustavljen radi te promjene. Ja sam se tada pobunio, ali kažem manjina smo pa ne možemo izglasavati zakone. Pogledajte ministarstva, državne tajnike smo zamijenili zamjenicima, pomoćnike smo stavili stavili iznad ravnatelja, tj. ukinuli smo ravnatelje i rekli smo to je spasonosno rješenje. Pogledajte sada određena ministarstva koja imaju jednog zamjenika, jednog ili dva pomoćnika, oni ne funkcioniraju. Navest ću primjer Ministarstva regionalnog razvoja, jedan pomoćnik je nadležan za 550 lokalnih samouprava. Postavljam pitanje da li taj čovjek uopće može pročitati dnevno sve dopise koji mu dolaze, i sve zahtjeve koji mu dolaze. Jesmo li kao vlast potkapacitirani rukovodećim kadrom upravo slijedom tih izmjena? Što smo tada napravili saborskim zastupnicima? Nikada nisu bili na nivou koeficijenata u rangu pomoćnika ministara, danas jesu. Zamjenik ministra je vrjedniji od saborskog zastupnika, da ne govorim o ministrima i nadalje, a mi smo na nivou pomoćnika ministara. I sada si dajemo jednu lijepu povlasticu, kažem povlasticu, veliku povlasticu, da se takvi sa takvim koeficijentom i sa svim tim silnim pravima koje imamo kao saborski zastupnici možemo vratiti nigdje. I naravno da bi sada to trebali podržati. Smatram da nam ovo nije bilo potrebno, volio bih čut od ministra tko je dao inicijativu za ovakav zakonski prijedlog, gdje se i saborski zastupnici kažem, nalaze unutra ako nije možda od nekolicine ljudi koji su ovdje možda došli iz nekih poduzeća, nekih firmi ili na nekim nižim razinama kako je rekao kolega Vinković pa ih treba zakonom vratiti nazad na ta ista mjesta. Ovo je korak nazad u percepciji politike i političara i bez obzira koliko nas ovdje bilo u popodnevnim satima, uglavnom nas uvijek ima tridesetak, dvadesetak ljudi sa ovakvim prijedlozima, zakonskim prijedlozima o nama će misliti sve gore i gore, a opet ponavljam nismo možda za to krivi. Kako se uopće obraniti od ovakvih zakonskih prijedloga? Nemoguće, nemoguće. I naravno da smo tada svi isti, u tom istom košu svi mi jednako izgledamo,

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Naime, točno je kolega Borić da se mi pomoćnici ministara ovdje, dakle svi smo u tom rangu, pa možemo se i tako zvati, bavimo opet i ponovno po jedno 4 ili 5 put ove godine, od kako je ova nova vlast na snazi i na vlasti da kažem, ili služi narodu recimo tako, da se bavimo sami sobom. Naime, puno bi bilo bolje kada bi, dakle ova vlast ova Kukuriku koalicija se pobrinula za ovih 320 tisuća nezaposlenih kako bi i taj broj bio znatno manji, bilo strategijom i konkretnim investiranjem i pokretanjem gospodarstva ili pak da se ona umirovljenička osnova o općem Mirovinskom zakonu, pa da se ona podigne i da bude recimo minimalna mirovina 4, 5 tisuća kuna. To bi bila prava stvar. Onda ono što vi kažete, povlaštene mirovine, ne bi ni bolo oči. i vi ste podlegli da kažem onoj medijskog harangi i harangi ovih vladajućih. Kada ste, non stop, kada su non stop upotrebljavali riješ povlaštene. Točno i po zakonu se to, i po uredbama se to zove pod posebnim uvjetima mirovine, a ne povlaštene. Dakle, kada o tome govorimo onda je evo stvar ovakva, sada zapravo, čini mi se da ona jedna privilegija recimo to tako, te pod posebnim uvjetima, zapravo se kompenziraju drugom privilegijom i to će građani prepoznat, to nije problem prepoznati. Čak štoviše nije tu samo ovih 151 saborski zastupnik, nego li i 10 tisuća još dužnosnika koji su obuhvaćeni u ovom zakonu. Pa ima, prebrojite pa ćete vidjeti koliko ima lokalnih, regionalnih

To isto uvaženi kolega ovo je kompenzacija za, ja bih rekao ono snižavanje digniteta zastupnika, ali isto tako i Hrvatskog sabora koji je na kraju krajeva i birao Vladu. A ne vidim razloga ako bira Vladu koja ima izvršnu vlast da ne bira i Hrvatskog predsjednika. Da ne ponavljam onu raspravu, raspravu koju samo vodio, ali smatram evo da u ovom zakonu obzirom da evo imamo i zamjenika direktora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osgiuranje, a bogami nisam znao da imamo i ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstvenog osiguranje zaštite zdravlja na radu koji ima isto zamjenika, pomoćnika itd. čak sam mislio da je to pod Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje da se ta osoba ne dijeli. A drugo pitanje koje je vezano obzirom da sam često postavio pitanje obzirom da je državni dužnosnik i predsjednik Državnog izbornog povjerenstva RH što taj čovjek radi u ovom vremenu kada nema izbora, kada moramo tek donesti ove zakone koji su vezani i za popis birača itd. što on doista radi? Da li on svo to vrijeme dobiva tu plaću s koeficijentom 6,42 koja je daleko veća od saborske plaće? Ovdje se uvode ono čipiranje pa će uskoro ovdje uvesti da vjerojatno morate kleknuti prije ulaska u sabornicu jel to će biti novi kodeks ponašanja. A po meni nije bitno koliko tu tko sjedi nego prije svega tko šta kaže i ukazuje na ove problem u kojima je Hrvatska. Bojim se i pomisliti što će se desiti kada mnogi hrvatski zastupnici postanu zastupnici iz onog Donjeg doma Britanskog parlamenta o kojem je govorila jedna britanska serija o onom B stardu gdje na lijep i na slikovit način pokazao između ostalog i hrvatsku politiku. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća replika kolega Branko Vukšić. Poštovani gospodine Boriću. Pitali ste kako se braniti od ovakvih zakonskih prijedloga u kojem su u kojem su nam zakonodavci predložili nekakve privilegije kao supstitut za one koje smo imali. Pitate se tko je predložio taj zakon? Uopće nije važno tko je predložio zakon čak nije važno da li je to nešto podmetnuto nije podmetnuto, važno je da mi imamo zastupnike u Hrvatskom saboru koji misle svojom glavom i koji će to odbiti. Ja bih kolegi Boriću replicirao sa privilegijama. Ne znam možda nismo zastupnici istoga saziva. Ja kao saborski zastupnik nemam osjećaja da su neke privilegije nešto velike ili da su naznačene. Jedina privilegija je da nam se skida saborski imunitet ako je protiv vas pokrenut postupak. Sve druge privilegije od prijevoza, parkiranja svih ostalih stvari su ukinute. A ovo normalno i mirovine, a ovo ne smatram da je privilegija da je osoba koja je bila na radnom mjestu da se ima pravo pravo vratiti na svoje radno mjesto. Mi kao stranka sigurno smo protiv toga da je zakon prema bilo kojem građaninu diskriminirajući. Ako su se profesori mogli vraćati na svoja radna mjesta, ne znam zašto i ako je ovdje netko radnik u Škveru pa se treba vratiti na svoje radno mjesto da bi to trebalo biti upitno. Po meni mislim da nije dobro sa ovakvim stvarima izlaziti i stvarati famu da su saborski zastupnici posebno privilegirani. A što se tiče broja dužnosnika mislim da bi se o tome moglo sigurno razgovarati.

kažem da ću iskazati svoje neslaganje s njegovom replikom zato jer smatram a i mislim da 99% hrvatske javnosti smatra da smo mi privilegirani. Možda griješim ali priče o saborskom ručku koji je vrlo jeftin, priče o plaćenom stanju, putnim troškovima, povlaštenim mirovinama kako je rekao gospodin Grubišić pa sada mogućnost da se vratiš nazad. Da, da i povlaštena mirovina je bila privilegija. Međutim to je bio još jedanput ponavljam uglati kamenčić koji je smetao građanima. E sada ja ne znam zašto je ta povlaštena mirovina tisuću, dvije kuna veća za koje sam premijer kaže proračunske uštede male nikakve ali je to uglati kamenčić. Pa sada je postavljam pitanje što je ova privilegija? Ovo je buzdovan u cipeli koji ja moram nositi sljedeće tri godine među ljudima i govoriti im da se neću vratiti tamo gdje sam počeo prije 15 godina ne, da kolega Kajin da kolega Kajin se ne može vratiti tamo ne znam gdje je prije 20 godina uopće radio. A ja mislim da ćemo više-manje svi mi vratiti na biro za zapošljavanje kada završi ova priča. Tako da Tako da ja ne dijelim mišljenje da mi nismo privilegirani jer hrvatski narod misli da je. Pogledajte sve medije, portale, sve tekstove koji izlaze i mi smo sami doprinijeli tome da se o nama na takav način razmišlja jer kada smo se trebali štiti nismo to radili pa smo na populizmu gubili poene e sada kada mi nismo za ovakav populizam, ja nisam osobno, e sada bi taj poen trebao biti naš. Hvala lijepa ja ga ne želim. Hvala. Nastavljamo pojedinačnu raspravu. Kolega Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Evo danas smo počeli malo i ovim narodnim izrekama pa da nastavim. Reklo bi se da nakon svih ovih rasprava gdje smo mi saborski zastupnici ili pomoćnici ministara svejedno dakle raspravljali sami o sebi o svojim uglatim ili kutnim kamenčićima, jeli ja bih reka kutnim ne bih rekao uglatim nikada, da malim ili većim zapravo ušli u jednu fazu u koju bi se evo sada nakon 10 mjeseci mogla izreći još jedna izreka kaže "Turci se dosjetili jadu" pa umjesto onoga uglatog kamenčića, kutnog kamenčića jednoga idemo na drugi kutni kamenčić koji će opet žuljati čini mi se one koje to žulja. Rekao Rekao bih da je to zapravo kako sam već u jednoj replici izrekao, dakle jedna kompenzacija nazovi privilegije ili zakona kojega su prije o posebnim mirovinama ili po posebnim propisima usvojili i HDZ i SDP, i jedni i drugi, dakle da se ta kompenzacija odnosi na tzv. barem što se nas tiče pomoćnike ministara pod navodnike, na kompenzacije petkom zastupnicima. Kažem petkom, to su oni koji glasaju petkom i dolaze petkom na Sabor kako bi tvorili ovdje glasačku mašineriju i ruke koje će se dignuti toga petka za prijedloge koje predloži njihova Vlada. Vi ste se pitali dobro tko je predložio zakon, a ja bih se možda priupitao kao što je i kolega Vukšić, možda samo malo drugačije, a tko će ga izglasati. Pa mi ćemo ga izglasati, pomoćnici ministara, mi ćemo ga glasati. U petak ćemo vidjeti zapravo stvarno stanje stvari i je li kamenčić koji je nekad smetao zamijeni drugim kutnim kamenčićem koji eto sad više ne smeta. Onaj kutni kamenčić koji je tako bio medijski eksponiran i gdje su neki ljudi pljuvani doslovce i to je bilo takmičenje u pljuvanju u dalj, danas će proći, odnosno čini mi se da će proći gotovo potpuno mirno, nezapaženo i ako nekima isto zapinje u oku i žulja oči naših građana. Je li to u neku ruku odstupnica za one koji su kako ste rekli sami u državnoj upravi, administraciji zapošljavani po političkoj političkoj podobnosti ili pak za one koji su evo, mnogi od nas tzv. petak zastupnici ili petko zastupnici, kako god hoćete. Uz nas pomoćnike ministara, dakle zastupnike u Hrvatskom saboru ovdje su u ove zakonske prijedloge uvršteni i dužnosnici na lokalnom, regionalnom nivou. I kada pobrojite na onoj stranici 8 kako reče moj Vinković sve one koji su tamo pobrojani, a imate 429 općina, 429 općina, 130 gradova, 20 županija, pa kada pomnožite sa brojem dužnosnika po tome, a onda još tome pridodate i državne dužnosnike onda to zaista ispada na tisuću onih koji će se prema ovom zakonu vratiti na neka svoja radna mjesta. Kako će na to gledati ljudi kojih ima sad trenutno prema informacijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 320 000 i kažu da taj broj raste 500 dnevno navodno, tako su rekli. 500 dnevno novo nezaposlenih, vrtoglavom brzinom,

jasno je da mi kao saborski zastupnici nikada nećemo dobiti otpremnine poput jednog izvjesnog Vojkovića u Croatiji, milijun eura ili jednoga Dragičevića u INA-i od opet milijun eura da ne bi smetao tamo jer jer je lakše to dati nego da pravi veće štete po INA-i. Dakle takve da kažem privilegije niti sanjati ne možemo, a niti su nam potrebne. Ali zbog toga i zbog ove rasprave koja ovako teče i zbog onoga što proizlazi iz ovih zakonskih prijedloga čini mi se da je pomalo ova rasprava upravo nekako se i odigrava u ovo mirno poslijepodne uglavnom bez osim oni Max TV kamera i Max TV prijenosa i u iščekivanju utakmice sa Walesom u Osijeku. Kako je rekao kolega Vinković, klub HDSSB-a će biti suzdržan zbog toga, a iz razloga zbog kojeg ste vi kolega Boriću vrlo, vrlo slikovito opisali. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala kolega Grubišiću. Prvu repliku na vaše izlaganje ima kolega Zoran Vinković. Uvaženi kolega Boro. Obzirom da je evo prvi put ovako integralni tekst ili integralna verzija svih državnih dužnosnika u Republici Hrvatskoj među kojima smo i mi kao zastupnici Hrvatskog sabora, ali isto tako i predsjednik Republike Hrvatske. E sad ja ne znam, bilo je tu govora o raznoraznim kamenčićima. Ne znam kako će biti predsjedniku Republike sadašnjem, budućem, kad on bude imao stijenu u cipeli jer jedini on bez obzira što piše u Ustavu da su svi građani jednaki pred zakonom pa bi vjerojatno tom analogijom i svi državni dužnosnici gospodine ministre trebali biti jednaki pred tim zakonom. Ja ne znam gdje će on, možda u Borovu napraviti tu ogromnu cipelu da mu stane ta stijena i ne znam koliko će ga žuljati jer jedini on od svih ovih državnih dužnosnika s raznoraznim koeficijentima, nevezano sad što je neposredno izabran, ima jedino pravo otići u mirovinu nakon prestanka obnašanja dužnosti. Ne znam baš da li je i to baš tolik bilo usklađeno i sa samim predsjednikom jer stvaramo bez obzira, dakle na ovaj populizam koji čitavo vrijeme imamo i kroz medije i ja bih rekao jedno sniženje digniteta ne novčano nas saborskih zastupnika, nego prije svega sada pravimo medvjeđu uslugu tom Predsjedniku Republike jer mu jedinom od svih državnih dužnosnika omogućujemo da ode u mirovinu. Dakle, neće glasnogovornik Vlade koji je došao tamo bez natječaja, koji će se moći vratiti negdje u neko državno tijelo ili imati taj svoj posao, a ja znam odakle je došao ovaj, nego prije svega, dakle našem dragom Predsjedniku Republike Hrvatske kojeg su građani izabrali pravimo sad medvjeđu uslugu. Nikom drugom nego njemu. **Zgrebec, Kolega Vinković, ne bih htio o Predsjedniku Republike. Kako reče gospodin Šuker on je institucija i tko će biti sutra predsjednik Republike, za 10 godina, 20, to sad dakle ne bih o tome. jednom je kolega Bago dok je radio na Hrvatskoj televiziji pitao da li se slažem da se sklone auti saborskih zastupnika da ne mogu parkirati automobile na Trgu sv. Marka. Rekao sam da, slažem se ali gospodine Bago vi radite na Hrvatskoj televiziji, kaže da. A gdje vi parkirate svoj auto kad dolazite na posao? Pa kaže u dvorištu Hrvatske televizije, Gospodin Bago, novinar ima pravo na svoj parking u dvorištu Hrvatske televizije, je li, a gospoda saborski zastupnici ili pomoćnici ministara su trebali jasno javnu garažu plaćati ili svoj parking. Evo hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Repliku kolega Branko Vukšić. Evo kolega Grubišiću kako ste se slikovito izrazili, rekli ste da je ovo mirno popodne. I to mirno popodne treba začiniti. Ja sam sad zapravo dokučio zbog čega je HDSSB suzdržan u mogućnosti da se saborski zastupnici vrate na staro radno mjesto. Ja sam već jedanput danas vašeg kolegu spominjao. Vaš kolega gospodin Drmić bi se trebao vratiti za predsjednika mladeži HDZ-a.

Hvala lijepo kolega Vukšić da ste to dobro zapazili, ali tamo piše da može i na neko drugo odgovarajuće mjesto gdje ga poslodavac rasporedi. Evo, malo smijeha na kraju. Iscrpili smo raspravu, pojedinačnu raspravu. Završnu riječ ministar rada. Ja znam da vam je malo i zabavno u ovo doba, ali dajte da završimo ovu točku. Završna riječ ministra rada i mirovinskog sustava gospodin Mirando Mrsić. Izvolite. Gospođo potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici Vlada predlaže zakone. To je tako. Klubovi zastupnika isto mogu predložiti zakone. To je tako. A onda ćemo glasati, pa ono što mislimo da je u redu ćemo izglasati, ono što ne mislimo nećemo izglasati. Prema tome, toliko o tome tko predlaže zakon. Ako je nešto uređeno voluntaristički, dakle može ovako, može onako poznato je da i ja dok sam bio saborski zastupnik sam dva dana radio na KBC Rebro, pet dana tu ili obrnuto, da sam imao ugovor sa kliničkim bolničkim centrom. Ja sam to mogao jer sam radio tamo. A zašto netko drugi tko nije u KBC-u koji je isto saborski zastupnik kao i ja to ne može? Hajde neka mi to netko objasni gdje je tu pravda i gdje je tu jednakost. Prema tome, sa ovim stvaramo pravni okvir da je svima to omogućeno mogu i profesori i docenti i gradonačelnici s time da će se gradonačelnik vratiti na ono radno mjesto s kojega je došao na mjesto gradonačelnika. Prema tome, to ovaj pravni okvir dopušta. Prema tome, sa ovim načinom ispravljamo jednu nelogičnost a to je da su neki bili više privilegirani, neki manje. S druge strane, ovim zakonom pružamo mogućnost saborskim zastupnicima da izaberu ili ovo ili ovo. Nitko nikoga neće tjerati ako vi niste zadovoljni i ne želite to prihvatiti. Ha, nema problema! Mi smo dali mogućnost 6+6, pa nakon toga ako ne nađete radno mjesto burza ili se vratite odmah na svoje radno mjesto. Ali s druge strane ne čita se dobro članak zakona koji kaže da će se posebnim sporazumom između poslodavca i zastupnika, odnosno državnog dužnosnika urediti prava i vrijeme i timing i sve ono što ide uz to. Prema tome, i poslodavac ima tu nešto reći. S druge strane, jasno je da tamo di je Vlada vlasnik, di je Vlada u većini, da Vlada to može zakonom, dakle zakonom urediti da vi se vraćate jednim određenim automatizmom. Ali opet uz sporazum. Dakle, ako govorimo o školama, profesor, profesorica će se potpisati sporazum sa svojim ravnateljem da će se vratiti nakon jednog mandata ili nakon dva, ali to je dogovor između njih. Mi smo pružili pravni okvir. Prema tome, ovaj institut se može upotrijebiti i ne mora se upotrijebiti. Što se tiče privatnog sektora mi ne možemo intervenirati niti želimo intervenirati u odnose poslodavca i posloprimca. To je rizik nas političara kada odete u politiku da možda …/Govornik se ne razumije./… Mi opet ovdje stvaramo pravni okvir da privatni vlasnik može ako hoće sa svojim zaposlenikom potpisati sporazum o vraćanju na to radno mjesto. Može, ali i ne mora ali smo mu dali mogućnost da može. Do sada je to bilo voluntaristički. Ako mi se sviđa poslodavac ja ću se vratiti, ako mi se ne sviđa neću se vratiti, a s druge strane je to baš obrnuto stvaralo nesigurnost ljudima koji su u privatnom sektoru kad diskutiraju u Saboru. Ovako će znati vraćam se na to radno mjesto ako imam sporazum bez obzira što ja tu pričao jer se sporazum potpisuje kada dolazite u Sabor, ne nakon toga. Prema tome, imate jednu sigurnost da možete nesmetano govoriti da ne morate razmišljati o tome a što ako ja nešto kažem na koji dio ću se ja vratiti, da li će me taj poslodavac primiti ili ne. Prema tome obrnuto od onoga što se tu pokušavalo imputirati. Što se tiče pa tu smo već stvar prožvakali, a vjerojatno ćemo u cijelom mandatu žvakati oko toga koliko je bilo ravnatelja uprava. Oni su jasno dolazili natječajem, ali nemojte mi tvrditi da ste odabirali nekoga tko je došao sa ulice i rekao evo ja sam Bogom dan, ja ću biti ravnatelj određene uprave. Natječaj je bio, ljudi su se javljali jasno da je tu bilo i kadroviranja i da su se ti ljudi birali na natječaju, javnim natječajem ali jasno dirigiranim javnim natječajem. I poštenije je ovako, ljudi su izabrani na mjesta zamjenika i pomoćnika, zajedno sa ministrom će evo i moj zamjenik gospodin Štubelj ćemo otići zajedno, neće ostati nitko u ministarstvu. Otići će i glasnogovornik, otići će i šef kabineta, otići će i pomoćnici, a ne da nam se dešava da mi

koji ne znam koga savjetuju, ali to znači da u tom dijelu kadrovskog kadroviranja nije baš bilo dobro i da se nije kadroviralo na način kao što bi trebalo. Dakle, idete, dođete s ministrom, odete s ministrom. A onaj dio koji je, i ja se nadam da ćemo doći u onu poziciju koja bi bila za ovu državu dovoljna i dobra, a to se zna do koje razine se dolazi, a do koje razine se odlazi. A ne da kada dođe nova garnitura pa da se jedanput mijenja sve i sva. 8 godina je bilo dosta da se to radilo, vidimo koliko je javna uprava narasla od 2003. do danas. Prema tome, dosta bi bilo kadroviranja. Pustimo da onaj dio u ministarstvima koji je stručan radi svoj posao, a onaj dio koji je politički dolazi i odlazi sa ministrom, između ostalog i glasnogovornik. Gredelj – mislim da je nepošteno prozivati sadašnju Vladu oko stečaja Gredelja, a u isto vrijeme zaboraviti što se radilo protekle protekle 4 godine, što se radilo u HŽ-u. Zašto HŽ u kojem je Gredelj dio nije davao poslove Gredelju nego je davao poslove znamo i na koji način, sada su neka suđenja. Prema tome, po meni je licemjerno prozivati i stavljati u isti koš ljude koji su sada u ovom trenutku u neizvjesnosti u Gredelju, a uzrok tome je očito način na koji se vodila ova država i način na koji se vodio Gredelj. Gredelj će funkcionirati, Gredelj će graditi vagone, Gredelj će graditi lokomotive. Možda one sa nešto manje broja, ali će graditi i dalje. I prozivati ovu Vladu za nešto što se napravilo protekle 4 godine kada se očito pljačkalo i dovelo Gredelj da u ovom trenutku ima pola milijarde kuna duga nije dobro i treba pogledati istini u oči. I za kraj, ovo nije povlastica ovo je pravo koje možete uzeti i ne morate uzeti. Ali sa ovim zakonima to pravo stavljamo u zakonski okvir jer ova država je država koju treba urediti jer država treba funkcionirati na razini zakona i da svi imaju jednako pravo, a evo i sami ste potvrdili u diskusijama da to pravo nije bilo omogućeno svima jednako. Hvala lijepo.

predsjednika sindikata. To je odgovor gospodinu Vukšiću, ali to je sad druga priča. Međutim, ministre niste odgovorili na po meni dva vrlo važna pitanja. Da li je napravljena medvjeđa usluga predsjedniku RH obzirom da je on državni dužnosnik i da nakon prestanka mandata prema Zakonu o mirovinskom osiguranju može otići u mirovinu? S druge strane čitajući sadašnja prava i dužnosti zastupnika svaki zastupnik dakle nakon isteka mandata ima pravo onih 6 mjeseci primati punu plaću pa 6 mjeseci pola plaće, dakle vjerojatno kako je ovdje napisano iako je vaš pomoćnik, netko je to pitao odavde s klupe, klimao glavom da će imati tek da ovih 30 dana važi od isteka tih godinu dana to nije definirano zakonom. Ovdje doista se ne radi o nikakvom pravu niti usluzi svim ovim zastupnicima. Radi se jednostavno o jednom prodavanju magle. A osobno ne bih volio da se desi ono što se dešavalo u prošlosti kada su mnogi državni dužnosnici pa čak i jedan guverner HNB-a postao savjetnik u banci koja je kupila jednu saniranu banku gdje je utrošeno nekoliko milijardi dolara da ne spominjem sve te dužnosnike koji su na taj način, nisu štitili interese niti hrvatske, nisu imali prava kao tadašnji tadašnji saborski zastupnici nisu mogli ići u mirovinu itd. nego su se oni snašli na jedan vrlo ljudski način. Bojim se da to ne bi bila praksa svih budućih saziva Hrvatskog sabora i hrvatskih Vlada jer zakoni bi prije svega trebali štititi hrvatske građane, ali i štititi one koji donose takve zakone. I ti zakoni ne mogu praviti razliku među državnim dužnosnicima. Dakle, nikakva medvjeđa usluga predsjedniku sadašnjem ni u budućem nije napravljena. Predsjednik ima izbor, može aktivirati zahtjev za mirovinu ili može se vratiti na svoje radno mjesto. Prema tome, nikakvih tu problema ja ne vidim. Mislim da je to sada politiziranje koje očito ima nekakav drugi cilj, ali o tome ja ne bi diskutirao. prava, vrlo jasno vam piše u zakonu ako dobro čitate, da se ovo pravo mora aktivirati u roku 30 dana ili se gubi. Ako ste vi 6+6 niste aktivirali, …/Upadica se ne prema tome vrlo jasno u zakonu piše, prema tome to su dva prava koja se mogu iskoristit. **Zgrebec, Dragica Kolega Vinkoviću to s ministrom poslije si objasnite. Kolega Josip Borić izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Pa evo ja ću uvaženom ministru vezano uz dio gdje je govorio o tome da je bivša vlast nije provela natječaje kako treba, da smo iskadrovirali tu državnu upravu. Pa ću ja možda postaviti neka pitanja, možda vam bude jasnije. Mi smo kao vlast, kao bivša Vlada imenovali stručne nadzorne odbore, vi ste ih u mandatu vaše Vlade pretvorili u političke nadzorne odbore, nakon silnog pritiska javnost. Drugo, ravnatelji uprava su bili i ostali državni službenici, vi ste u svojim objašnjenjima iste pretvorili samo u raspravama u državne dužnosnike, međutim evo ja postavljam pitanje gdje su vam bivši ravnatelji uprava? Svi su vam danas načelnici služba, oni vam pišu zakone, oni vam odgovaraju za zakonitost rada svakog ministarstva. Svi ti bivši ravnatelji uprava koje je HDZ-ova Vlada imenovala jer je imala Vlada mogućnost da imenuje i razrješuje te iste ravnatelje. A što smo dobili? Dobili smo 120 i nešto novih pomoćnika. Na nivou koeficijenata to vam je, kad zbrojite sve ono što smo mi imali kao ravnatelji, sa ravnateljima plus sedamdesetak državnih tajnika i petnaestak ministara, kad zbrojite njihove koeficijente tada i sada sa ovim pomoćnicima i zamjenicima kojih ima preko 140, 150 shvatit ćete da više trošite, da imate manje učinkovitu upravu. Rekao sam vam da vam jedan pomoćnik nadležan za preko petsto lokalnih samouprava u regionalnom razvoju i čovjek jednostavno ne može stignut. Ja to razumijem, svi koji su to radili znaju. A sve što rade pokušavaju raditi sa tim načelnicima službi, a to su oni bivši ravnatelji. To su ti stručni ljudi koji su prošli postupak javnog natječaja, koji su imali intervju, koji su dali svoje podatke i tek tada nakon provjere, nakon provjere koja je bila obvezna imenovani su ravnateljima uprave. I to je tada bilo rečeno, s time smo završili sa profesionalizacijom državne uprave i to bi trebalo biti naputak za ubuduće. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala Pa kad bi tako bilo onda bi cvjetale ruže, međutim nije tako. Dakle, kad govorimo o ravnateljima, ravnatelji su zaposleni na neodređeno vrijeme, prema tome svaki od njih je imao pravo naći svoje mjesto u sustavu. Neki su našli mjesto u sustavu, ostali su, neki su otišli. Dakle, oni koji su bili politički imenovani su otišli, prema tome, jer nisu našli se u ovoj sada vlasti. poštenije je reći imenuju se zamjenici, ministri i imenuju se pomoćnici, odlaskom ministra odlazi i ta cijela garnitura na takav način ćemo osigurati da u Hrvatskoj se poštuje stručnost u službi. A kad govorimo o tome koliko ste, koliko se zaposlilo u službi onda treba vidjeti koliko ih je bilo zaposleno 2003. a koliko ih je zaposleno do 31.prosinca 2011. i to je mjera učinkovitosti. A s druge strane poznato je da javna uprava ovakva kakva je, je neučinkovita i to pitajte građane Republike Hrvatske. Imali ste 8 godina da to sredite niste uspjeli, ova vlast će to uspjeti. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Repliku ima kolegica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa. Pa gospodine ministre ne bih vam replicirala da niste tako paušalno i pomalo i drsko govorili o tome kako je bivša vlast provodila natječaje. Naime, možda ste zaboravili ili niste niti znali da se radi o nečemu što je prihvaćeno u pregovaračkim stajalištima u pregovaračkom postupku, a to je depolitizacija državne uprave. I upravo je tadašnji taj zakon došao, donijet kao jedno od mjerila u pregovaračkom postupku, dakle gdje se zadržavalo kao političke funkcije samo najviše funkcije ministara i državnih tajnika koji odlaze sa promjenom političke opcije, a u cilju profesionalizacije državne uprave su se dakle svi drugi poslovi su bili poslovi državnoga službenika, naravno visokoga ili ili višega ranga. Reć da je poštenije i transparentnije nekoga zaposlit i dovest po osobnom odabiru bez ikakvih kriterija javnih i bez poznatih kriterija po odabiru ministra, nego provedba javnog natječaja koji je imao utvrđene kriterije i uvijete za to mjesto i mogućnost pristupa svim građanima ove zemlje, dakle ne određenom krugu ili određenim političkim krugovima, svim građanima. kako vi kažete da se tu kadroviralo i biralo ne znam kako, ali svaki taj koji je pristupio natječaju i bio nezadovoljan tim izborom imao je pravo zaštite, najprije unutar ministarstva a potom i sudske zaštite. Dakle, mogao je provjeravati da li su ti kriteriji bili ispunjeni. Sad se dogodilo, sljedeće, dakle da je u taj politički krug ušao daleko širi krug ljudi, dakle nije se depolitizirala državna uprava nego upravo obrnuto. A ne samo to, nego se broj dužnosnika povećao, a i broj službenika se povećao, jer kao što je rečeno ovi bivši ravnatelji su ostali u ministarstvima kao načelnici a zapravo se povećao broj za sve one dužnosnike odnosno pomoćnike. kao što sami znate broj državnih tajnika je bio jednak broju članova Sabora dakle kao i saborski zastupnik. Prema tome, pogledajte statistiku pa ćete vidjeti dakle ovim što je ova Vlada napravila, napravila je apsolutno depolitizaciju uprave jer se ne bira više po babu i stričevima. To što se provodio natječaj, on se i danas provodi za ona mjesta za koja je potrebno da se provodi, a što se tiče razine ministara zamjenika ministra i pomoćnika oni dolaze sa ministrom i odlaze sa ministrom. I svaki ministar ima za cilj da oni ljudi s kojima on radi budu stručni jer će mu omogućiti da vodi ministarstvo puno bolje, a ne samo da budu stručni nego da i odgovaraju onome što trebaju a to je da ministarstvo funkcionira vidi se po tome do kud je Hrvatska došla sa takvim načinom koji je bio do sada. Hvala. Repliku ima kolegica Ivanka Roksandić. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospođo potpredsjednice. Pa gospodine ministre ja se čudim zaista što se vi čudite nečemu, a to je da ste našli desetine savjetnika u sustavu mirovinskom. Čudim se zato što niste onda savjetovali županicu Sisačko-moslavačku gospođu Lovrić čemu će joj 14 savjetnika. Od 14 savjetnika zamislite čak 2 su za pitanje umirovljenika, a neki od njih su primali čak i dodatna sredstva po ugovoru o djelu za konzultantske usluge što nema nigdje valjda na svijetu pa se i ja tome čudim. On je vijećnik dotični gospodin, jedan od savjetnika za pitanje umirovljenika pružao konzultantske usluge zamislite u svrhu izrade stručne analize dodjele kredita u kojima je sudjelovala županija a plasirani su preko poslovne banke. Ne bi bilo ništa čudno da taj gospodin nije nikada ali nikada ništa radio po pitanju kredita. Evo tako u izvješću Državnoj reviziji napisano je što je čovjek radio. Očekujem zaista kada ste se već čudili tolikom broju savjetnika da savjetujete i vaše čelnike na lokalnoj razini da što će im toliki savjetnici, 14 savjetnika košta košta Sisačko-moslavačku županiju više od milijun kuna. Pa to je samo razumljivo u demokratskom svijetu, ali ja bih rekao da to nije dovoljno ministre osim ako riječ ministar ne podrazumijeva politiku po sebi. Tko s politikom dođe s politikom treba i otići. Da je tome bilo tako onda ne bi od 2003.godine do sada se državna uprava povećala za 60 tisuća, za 60 tisuća HDZ-u bliski ljudi, to su ti pouzdanici ili ako hoćete to su ti genijalni kadrovi koji su prošli na natječajima kao što čujemo da je HDZ provodio natječaje koji su najbolje ispunjavali sve kriterije i zato došli u državnu upravu. Ja se sjećam, a vi vjerojatno slučaja Trogira kada su trogirski gradonačelnik Vedran Rožić i njegov bajni dogradonačelnik Vinko Brkan zaposlili 30 nogometaša tamošnjeg kluba u komunalnom poduzeću za gradski novac, javni novaca. Valjda je svih 30 nogometaša kao što sada tvrdi HDZ prošlo na javnom natječaju i nitko drugi iz Trogira nije mogao proći na tom natječaju jer nitko drugi nije tako dobro znao raditi komunalne poslove kao tih 30 nogometaša Vedrana Rožića i Vinka Brkana. Tako su se provodili javni natječaji. I konačno ministre, pa trebalo bi pitati pa jel na javnom natječaju prošao i čuveni Buljbašić. Hvala vam. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Ispričavam se kolegi Šukeru i on ima repliku. Izvolite kolega Šuker. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa mislim kolegice i kolege kada u ovom Visokom domu govorimo da bi trebali se znati služiti terminima. Ne postoji javna uprava. Postoje javne službe i državni službenici i namještenici. Kolega Staziću, u državnoj upravi radi 64 tisuće ljudi. Ne, ne ja samo kažem ja repliciram ministru, ali ja vama nisam upadao u riječ pa nemojte ni vi meni. Dakle niti ne zna se o čemu se govori ali se ide reći 60 tisuća u državnoj upravi radi 64 tisuće ljudi. Državna uprava je je to se zna šta, bez policije, bez carine, bez pravosudne policije, bez carinske i porezne uprave državna uprava broji 8,5 ljudi javne službe. Dakle prosvjeta, zdravstvo je negdje oko 180 tisuća zaposlenih i tu je povećan broj zaposlenih od 2003.na ovamo a točno se zna zašto, ali 60 tisuća nije. Ali gospodine Mrsiću možete provjeriti u Ministarstvu financija od nekakvih 17, 18 ravnatelja jedan ili dva su članovi HDZ-a. svi su ostali birani po principu stručnosti. I druga stvar kada raspišete javni natječaj svatko se ima mogućnost žaliti na odabir. I žao mi je što vi volite ovako podbosti i koristiti teške riječi, rekli ste da je netko nekoga opljačkao. Pa dajte mi recite onda što je to sa kolosijekom Dioki-a tko je to plati 19 milijuna? Pričali ste o HŽ-u? kolosijek Dioki-a? vi ste pričali da je netko opljačkao Gredelj. Ako je obaveza prema kreditu ako je s kreditom napravljena nekakva zgrada onda se može vidjeti ali na kraju krajeva tu je danas bila rasprava o radu državnih odvjetništava. Pa ako znate da je netko opljačkao Gredelj vi ste kao ministar ili kao građanin dužni to prijaviti Državno odvjetništvu. Nije dobro na jednoj ovako temi da se koriste teške riječi ali vi ih vrlo često volite koristiti ali kažem evo svježiji primjer ne morate dalje po povijesti je kolosijek Dioki-a koji sigurno ne vrijede 19 milijuna kuna. Hvala lijepa. Odgovor na repliku ministar Mirando Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Ja ću samo tri stvari reći. Deficit Hrvatske 2009. 10 milijardi, deficit Hrvatske 2010., 15 milijardi deficit 2011. 15 milijardi… … /Upadica se ne razumije./… Gospodine Šuker ja sam vas slušao. Deficit u tri godine Hrvatske 40 milijardi. Koga smo to zadužili, gdje smo to potrošili, što smo napravili za Hrvatsku, zadužili smo Hrvatsku u tri godine 40 milijardi i to je činjenica i to je nešto od čega se, to su brojke, od toga se ne da pobjeći. Zašto se prikazivali drugačije to je vama na dušu, ali definitivno Hrvatska je u tri godine zadužena 40 milijardi, a da mi o tome nismo imali pojma pojma i da ovaj dom to nije znao. Zaključujem raspravu o raspravljanim prijedlozima. Hvala ministre.